така: „(1) Висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, включващи брой научни публикации в издания, реферирани в международните бази данни, брой публикувани заявки за патенти, брой цитати от други автори в реферирани и индексирани списания в международните бази данни, може да бъде определено за изследователско висше училище. Обективните показатели, международните бази данни и методиката за определяне на висшите училища като изследователски се определят с акт на Министерския съвет.“ По § 4 предложение на народния представител Андрей Чорбанов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

– 9: „(7) Висшите училища, получили при програмна акредитация оценка от 8,00 до 10,00, и организациите по чл. 47 имат право да извършват обучение в образователна и научна степен „доктор“ в изпълнение на научноизследователски проект с финансиране за не по-малко от три години при условия, определени в правилниците за дейността им и съответния научноизследователски проект, и с договор между висшето училище или научната организация, ръководителя на проекта и докторанта. (8) Докторантите по ал. 7 се приемат в редовна форма на обучение извън утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. букви „а“ и „г“, като средствата за финансиране на обучението им, в това число за стипендии и/или възнаграждения, се осигуряват от научноизследователския проект, в рамките на който се обучават. (9) Обучението по ал. 7 се прекратява при прекратяване на научноизследователския проект, по който то се провежда, като последиците за страните се уреждат в договора по ал. 7. Обучението може да не се прекратява, ако средствата за финансирането му се осигурят и от други източници, в това число и от бюджета на висшето училище.“ 3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 10, 11 и 12. Комисията Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. Предложение на народния представител Антон Тонев: „Да се създаде нов § 6: „§ 6.

ал. 4: „(4) Във висше училище с по-малко от 175 хабилитирани преподаватели на основен трудов договор всички тези преподаватели се включват задължително в Общото събрание при запазване на съотношенията по ал. 2.“ Комисията на основание чл. 79, ал. 1, трето и четвърто от ПОДНС прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като то излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Комисията Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. Предложение на народния представител Ирена Анастасова да се създаде нов § 7. Предложението е оттеглено. По § 7 има предложение на народния представител Ирена Анастасова. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

Предложение на народния представител Елисавета Белобрадова. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Ирена Анастасова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Антония Димитрова, направено по реда на чл, 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. Създава се чл. 42а: „Чл. 42а. Българските висши училища могат да сключват помежду си споразумения за извършване на съвместно обучение на студенти по специалност от нерегулирана професия. (2) Споразуменията по ал. 1, както и измененията в тях влизат в сила след одобряването им от министъра на образованието и науката. (3) Обучението по ал. 1 се осъществява при координацията на едно от партниращите си висши училища, в рамките на чиято програмна акредитация е открита специалността, в която се провежда съвместното обучение на студентите. (4) Координиращото висше училище трябва да има програмна акредитация за професионалното направление на специалността, по която се извършва съвместното обучение, а останалите висши училища партньори участват в обучението по дисциплини от специалности в акредитирани при тях професионални направления и/или специалности от регулираните професии. (5) Не по-малко от половината от целия курс на обучение трябва да включва дисциплини, свързани с професионалното направление, в което е открита специалността.

студентите се приемат в рамките на утвърдения брой за съответното професионално направление на координиращото висше училище, като в акта на Министерския съвет изрично се посочва броят на приеманите студенти за съвместно обучение. (8) Студентите се вписват в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ като студенти на координиращото висше училище, като при условия и по ред, определени в наредбата за водене на съответния регистър по чл. 10, ал. 5, се отбелязват и висшите училища партньори. (9) Образецът на дипломата за завършена степен на висше образование и съвместната учебна документация за обучението по специалността се утвърждават от органите за управление на всички висши училища партньори. (10) Индивидуалната документация за преминатите от студентите периоди на обучение се води от координиращото висше училище. (11) Средствата за издръжка на обучението на студентите при обучение по ал. 1 се определят при условията и по реда на глава единадесета, предоставят се чрез координиращото висше училище и се разпределят между висшите училища, осъществяващи обучението, в зависимост от задълженията им съгласно подписаното между между тях споразумение. (12) Дипломата за завършена степен на висше образование, европейското дипломно приложение, свидетелството за професионална квалификация и другите основни документи, издадени при обучението по ал. 1, се изготвят в съответствие с наредбата по чл. 7, ал. 1 и се подписват от ректора на координиращото висше училище или от всички ректори на висшите училища – партньори при съвместното обучение, съгласно уговореното в споразумението по ал. 1. Издадените дипломи на студентите се регистрират в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от координиращото висше училище. (13) Споразумението по ал. 1 задължително съдържа: 1. висшите училища – партньори по споразумението, и определеното от тях за координиращо; 2. специалността, по която ще се осъществява обучението по ал. 1, професионалното направление, в което е открита, и професионалните направления с обучение по дисциплини от специалности, в които ще участват висшите училища – партньори; 3. учебната година, от която ще се осъществява обучението по ал. 1; 1; 4. правата и задълженията на висшите училища партньори по отношение на: а) приема на студентите; б) периодите на обучение в различните висши училища партньори; в) разпределението на обучението по учебен план и мястото му на провеждане; г) разпределението на съдържанието на учебните програми между висшите училища партньори; д) разпределението на средствата за издръжка на обучението на студентите; е) механизма за формиране на предлаганата такса за обучението по ал. 1 при спазване на разпоредбите на този закон и механизма за разпределяне на средствата от такси за обучение между училища партньори; ж) издаването на дипломата за завършена степен на висше образование и другите основни документи, издавани в резултат на съвместното обучение.“ Предложение на народния представител Атанас Славов да се създаде нов § 9. Комисията на основание чл. 79, ал. 1 от ПОДНС прие решение за допустимост за разглеждане и гласуване на предложението. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Елисавета Белобрадова да се създаде нов § 9. Комисията на основание чл. 79, ал. 1 от ПОДНС прие решение за допустимост за разглеждане и гласуване на предложението. Комисията подкрепя предложението.

За продължаване на обучението по специалност от регулирана професия може да се признават завършени периоди на обучение и присъдени кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана професия и в същата степен на висше образование. (2) Не се допуска обучение в съкратени срокове по специалности от регулирани професии, освен ако това е предвидено изрично в държавните изисквания за придобиване на висше образование по съответната специалност от регулирана професия.“

Предложение на народния представител Антоанета Цонева и група народни представители. Комисията на основание чл. 79, ал. 1 от ПОДНС прие решение за допустимост за разглеждане и гласуване на предложението. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Цветелина Симеонова-Заркин, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12: „§ 12.

Висшите училища след решение на академичния съвет могат да приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити и/или задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование,

се извършва по реда, определен с акта на Министерския съвет по чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България, независимо дали са придобили българско гражданство, или имат разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.“

става ал. 10.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13. Предложение на народния представител Ирена Анастасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14: „§ 14. В чл. 78 се правят следните допълнения: 1. В ал. 3, т. 2 накрая се добавя „пълнотата на документацията по процедурите за заемане на академични длъжности и осигурения публичен достъп в съответния законово определен срок в Закона за развитието на академичния състав в Република

по чл. 42а не подлежи на самостоятелна акредитация, а се отчита в процедурите по програмна акредитация на съответните висши училища партньори.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17. По § 16 има предложение на народния представител Иван Ченчев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18. Предложение на народния представител Ирена Анастасова – да се създаде нов § 17. Предложението е оттеглено. По § 17 има предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17,

2. В ал. 10 накрая се добавя „но не по-малко от определената по ал. 4 такса за обучение по съответната специалност и независимо на какъв език се извършва обучението“.“ обучението“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20. Предложение на народния представител Ирена Анастасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 21: „§ 21. В Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 17 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 61 след думите „програмна акредитация“ се добавя „и акредитация на докторски програми“, след думите „имат право да“ се добавя „осъществяват прием“,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Министър! При всички дебати и темите, които бяха предложени в Комисията, много от тях бяха подложени подложени на съответните разисквания и с някои от тях не се съгласихме, някои от тях не бяха приети. Но това, което мога да кажа, е, че всичко, което предлагаме за гласуване като общо решение на Комисията, беше плод на консенсус и ще бъде от абсолютна полза за развитието на висшето образование у нас. Много от промените са напълно в унисон с европейските норми, така че едно такова актуализиране и съгласуване може да бъде само от полза както за студентите, така и за докторантите, и като цяло за развитието на образованието. Така че аз призовавам народните представители да подкрепят предложенията на Комисията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, професор Чорбанов. Колеги, има ли реплики? Няма. Други изказвания има ли?

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да преминем към гласуване.

чл. 80, ал. 2, изречение последно следва да подложа на гласуване предложението на народния представител Антон Тонев за създаване на нов § 6, което се намира на страница 6. Това предложение не е разгледано от Комисията, но подлагам на гласуване дали същото да бъде подложено по същество на гласуване. Тоест, ако гласувате в момента „за“, след това ще следва гласуване дали самото предложение ще бъде гласувано по същество. Стана ли ясно? Подлагам на гласуване дали предложението на Антон Тонев – да се създаде нов § 6, ще бъде гласувано по същество впоследствие. Госпожо Атанасова, вижте само

Изречение последно казва: „Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват по решение на Народното събрание“, тоест Народното събрание трябва да реши дали това предложение да бъде подложено на гласуване по същество или не.

Благодаря Ви, господин Председател. Абсолютно недопустимо е това процедурно предложение, което току-що направихте. След като Комисията е отхвърлила едно предложение като недопустимо за разглеждане, обсъждане и гласуване по време на заседанието, тя го е отхвърлила с аргумент, че вероятно то противоречи на внесения на първо гласуване законопроект или на принципи в него. Това превратно тълкуване на Правилника, господин Председател, е наистина неправилно и аз апелирам да преосмислите предложението си Народното събрание, пленарната зала, да реши нещо, което Комисията не е допуснала. Едно е Комисията да отхвърли едно предложение, друго е Комисията да не го допусне изобщо да бъде обсъдено, да бъде гласувано, защото е в някакво противоречие със Законопроекта. Считам, че не постъпвате правилно и редно, ако предложите едно такова гласуване на залата. Затова Ви моля да не нарушавате реда и очевидно консенсуса, който в момента съществува за приемане на този законопроект.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

Това е предложение, което направих между първо и второ четене. Имаше гласуване в Комисията, което сметна, че е извън обхвата. Предвид ситуацията, в която се намира това Народно събрание, и предвид важността на това Законът да бъде приет в цялост, както професор Чорбанов спомена – подкрепен от всички, лично аз взех решение да се съобразя с мнението на Комисията и да предложа промените, до които благодарение на официалната информация – който има интерес към моето предложение, може да го разгледа и да разбере какъв какъв недостатък на Закона се опитвам да поправя чрез него, но моето лично решение остана при възможност в отделен Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование да предложа същото. Така че Така че предлагам в момента на уважаемия от мен председател да не нажежаваме допълнително страстите и да се съобразим с мнението на Комисията, която го е приела за недопустимо в качеството, че е извън обема, обхвата на Законопроекта. Смятам, че ще имаме възможност да обсъдим по същество съвсем скоро, в отделен законопроект, този недостатък в Закона, който е обективен, който се доказва с цифри, които сме получили от Министерството на образованието, и да проведем отделен дебат по същество, защото се оказа, че е доста щекотлива тема, която изведнъж стана супер важна и доведе до сериозни дебати

Госпожо Анастасова, имате думата да продължите с Доклада. ДОКЛАДЧИК ИРЕНА АНАСТАСОВА: „Заключителни разпоредби“. Предложение на народния представител Антон Тонев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. § 19 – Предложение на народния представител Ирена Анастасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 19 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 21, Предложение на народния представител Румен Гечев. Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място като § 21, т. 2. Предложение на народния представител Ирена Анастасова. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 4 и 7 и го подкрепя в останалата му част. Предложение на народния представител Христо Симеонов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петър Николов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22: „§ 22.

В чл. 2а: а) в ал. 6 се създава изречение второ: „Националният център за информация и документация получава безвъзмездно по служебен път чрез средата за междурегистров обмен, чрез средата за междурегистров обмен, поддържана от министъра на електронното управление, данни за физическите лица по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация, поддържани от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в обхват, необходим за воденето и поддържането на регистъра по ал. 1.“; б) в ал. 7 се създава изречение трето: „Прекратяването на академичната и научноизследователската дейност поради смърт или освобождаването от академична длъжност на основание чл. 35, ал. 1, както и отнемането на научната степен по реда на чл. 35, ал. 2 се отбелязват в регистъра служебно.“ 2. В чл. 3: 3: а) в ал. 1 в изречение първо думите „в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности“ се заличават, а в изречение второ накрая се добавя „а конкурсът за обучение на докторанти по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето образование – само на страницата на съответното висше училище или научна организация“;

в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „а за обучение на докторантите по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето образование

3. В чл. 4: а) в ал. 5, т. 3 след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност на представените научни данни, а думите „научните трудове“ се заменят с „научните им трудове“;

„(11) Когато при оценяването по ал. 1 член на научното жури установи или се получи писмен сигнал за плагиатство или недостоверност на представените научни данни, който не е анонимен и е мотивиран, научното жури задължително се произнася с решение относно наличието или липсата им в дисертационния труд или представените в конкурса научни трудове по ред, установен в този закон и в правилниците на висшите училища и на научните организации. В тези случаи, преди да се произнесе, научното жури дава възможност на кандидата да представи своето становище.“;

В чл. 8, ал. 1 накрая се добавя „а на докторантите по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето образование – и в съответствие с условията на проекта“.

накрая се добавя „като за специалности от регулираните професии в професионално направление „Здравни грижи“ академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо образователна и научна степен „доктор“

При провеждане на заключителното заседание кандидатите представят изложение по тема или теми от конспект, изготвен за обявения конкурс и предоставен им предварително. По преценка на научното жури представянето на кандидатите може да включва и писмено изложение или друго изложение или представяне, определено в правилника на висшето училище или на научната организация.“

11. В чл. 24, ал. 1: а) в т. 1 накрая се добавя „като за специалности от регулираните професии в професионално направление „Здравни грижи“ академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо образователна и научна степен „доктор“ по специалност от регулираните професии в професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ или „Обществено здраве“; б) в т. 5 след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност

в т. 1 накрая се добавя „като за специалности от регулираните професии в професионално направление „Здравни грижи“ академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо образователна и научна степен „доктор“ по специалност от регулираните професии в професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ или „Обществено здраве“;

бб) точка 1 се изменя така: „1. са хабилитирани в български висши училища или научни организации, с резултати в съответната специалност и/или професионално направление за обявения конкурс или тема на дисертационен труд, а при невъзможност – в съответната научна област, и/или учени от чуждестранни висши училища или научни организации с резултати в съответната специалност и/или професионално направление, и/или научна област;“ б) в ал. 12 изречение първо се заличава.

4 и 5: „(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 ректорът на висшето училище или ръководителят на научната организация е длъжен да прекрати трудовото правоотношение за заеманата академична длъжност и да отнеме придобитата научна степен в едномесечен срок от уведомяването си за акта за установяване на плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове. В случаите по ал. 1, т. 1, ако лицето не заема академична длъжност, се отнема придобитата научна степен от ректора на висшето училище или от ръководителя на научната организация, които са я присъдили.“ 17. В § 4в от допълнителните разпоредби думите „придобиване на научни звания“ се заменят с „придобиване на научни степени“.“ Предложение на народния представител Антон Тонев. Предложението е оттеглено. Комисията

Предложение на народния представител Иван Ченчев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Ирена Анастасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 25: „§ 25. В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката привежда в съответствие с изискванията на този закон

Няма изказвания. Прекратявам дискусията. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, което е по вносител; предложението на Комисията за отхвърляне на § 19;

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, на втория етаж са наши гости от Медицинския университет в Плевен – студенти по медицина. (Бурни и продължителни защото колегите студенти освен да лекуват, трябва да познават и нашата, ако мога да кажа в кавички – лечебна дейност върху нормотворчеството. Те ще бъдат наши гости и гости на Комисията по здравеопазване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, доцент Тонев. Добре дошли на нашите гости днес.

за декларация от името на парламентарна група. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Вчера Висшият съдебен съвет отказа да отстрани Иван Гешев от поста „главен прокурор на Не беше неочаквано, но дори малката надежда за катарзис в членовете на Съвета угасна. Ние от „Продължаваме Промяната“ смятаме, че Иван Гешев не отговаря на високите морални изисквания за заемане на длъжността „главен прокурор“. Искаме да припомним аргументите за поисканото предсрочно отстраняване на Иван Гешев от поста. Те са сериозни и обществено значими и е особено притеснително тяхното неглижиране от мнозинството във Висшия съдебен съвет.

останалите членове на Съвета раболепно поставиха в краката на Гешев правния си авторитет и морал. Ние от „Продължаваме Промяната“ подкрепяме представените от министър Надежда Йорданова аргументи за груби нарушения, системно неизпълнение на задълженията и уронване престижа на съдебната система от главния прокурор в искането ѝ за предсрочното му отстраняване. Мислим, че Иван Гешев дължи обяснение на обществото за липсата на действия след журналистическото разследване на случая „Осемте джуджета“, свързаността му със случая „Жоси“ и неглижирането на случая „Гебрев“. Той трябва да даде обяснения за затворените очи на прокуратурата спрямо полицейското насилие по време на протестите от лятото на 2020 г., когато дори оправда грозните сцени зад колоните на Министерския съвет. Особено фрапиращ беше случаят с разгласяването на данни от специални разузнавателни средства срещу политически неудобни лица, граничещ с престъпление. Употребата на прокуратурата като бухалка, заканите за образуване на досъдебни производства, привикването на неудобни министри и политици, предварителното произнасяне на присъди в медиите не би трябвало изобщо да имат място в едно свободно и демократично общество, камо ли да бъдат част от инструментариума на главния прокурор на Републиката. Нарушаването на презумпцията за невинност и принципа на разделение на властите не би трябвало да са част от разбиранията на един главен прокурор. Пазителят на модела „Борисов“ остана на поста си. Ние от „Продължаваме Промяната“ също оставаме непреклонни в целта си Иван Гешев да бъде отстранен от позицията си на главен прокурор. Прокуратурата трябва да разследва истинските престъпници, да разследва огромните злоупотреби с обществени средства и да работи за благото на българските граждани. Твърдо вярваме в това и ще отстояваме позицията си за независима и водеща се само от закона и морала прокуратура. Вярваме, че реформаторското антикорупционно мнозинство в следващ парламент ще се завърне много по-силно. Разчитаме на всички български граждани, които имат силата да се преборят с корупцията чрез гласовете си.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! „Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на Морската патрулна авиация, Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. „Член единствен. във връзка с изпълнението на мисия на Морската патрулна авиация, подписано в София на 19 август 2021 г. и в Атина на 17 ноември 2021 г.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за член единствен.

или международни средства, или Гръцката армия ще си осигури тази издръжка, защото не стана ясно? Моля, ако решите за нормално, да дадете някакво определение или както искате го формулирайте. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Ганев. Има ли реплики към това изказване?

Уважаеми колеги, поставям на гласуване наименованието на Законопроекта, който е по вносител, както и член единствен, който също е по вносител. Гласували

внесен от Министерския съвет на 9 май 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 юни 2022 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Ислямска република Иран и АстраЗенека

на здравеопазването госпожа Катя Ивкова и представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Преди представянето на мотивите беше обърнато внимание на факта, че в документите към споразуменията, предмет на разглеждания законопроект, има приложена декларация за липса на конфликт на интереси и зачитане поверителността по придобиване от Комисията, от името на държавите членки, на ваксини срещу COVID-19, като същевременно нито в придружителното писмо, нито в мотивите е посочено тази декларация следва ли да бъде подписана и съответно от кого. Във връзка с това беше отправен въпрос към вносителя как следва да се процедира с тази декларация от страна на Комисията по здравеопазването,

на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите – членки на Европейския съюз, и Споразумението за покупка за разработване, производство, опции за закупуване и доставка на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите – членки на Еврейския съюз, е поела ангажимент да спазва клаузите за конфиденциалност и поверителност, предвидени в тях. Според предвиденото в клауза 16.5, буква „в“ от Споразумението, сключено между Европейската комисия и АстраЗенека, получаващата страна, в случая Република България, може да разкрива поверителна информация пред тези свои съдружници, служители и работници, на които това е необходимо, и то само онази част от поверителната информация, която е необходима, за да се осигури възможността получаващата страна да използва правата, предоставени съгласно настоящото споразумение, и/или да изпълнява задълженията си по него и при условие че получаващата страна остава отговорна за това, че съдружниците, служителите и работниците ѝ няма да разкриват и/или използват поверителната информация за каквато и да е друга цел. Във връзка с това приложената в документите декларация би следвало да бъде подписана от всяко лице, което има достъп до съдържанието на споразуменията, които се ратифицират от Народното събрание. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Ивкова, която информира народните представители, че Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, e одобрено с Решение № 491 на Министерския съвет от 2020 г. и и е ратифицирано със Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини

от дози ваксини участващите държави членки да имат възможност да ги дарят на държави с ниски или средни доходи или публични институции и да даряват или препродават без печалба такива дози на други европейски държави, които се съгласяват да бъдат обвързани с условията на Споразумението, приложими за участваща държава членка. Във връзка с горепосоченото с Решение № 195 на Министерския съвет от 1 април 2022 г. са одобрени проектите на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19,

съответствие с това решение посочените споразумения са подписани от името на Република България на 1 април 2022 г. Тристранното споразумение е изпратено на 1 април 2022 г. за последващ подпис от производител, като същото е подписано и получено в Министерството на здравеопазването на 2 април 2022 г. Проектите на Тристранното и на Двустранното споразумение са изпратени за последващ подпис на Ислямска република на 2 април 2022 г., като същите са подписани и получени в Министерството на здравеопазването на 3 април 2022 г. Подписаните споразумения предвиждат дарение на 2 млн. 830 и 400 дози от ваксината на АстраЗенека срещу COVID-19 със срок на годност до 30 юни 2022 г., като в посочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат за сметка на Ислямска република Госпожа Ивкова уточни, че поради краткия срок на годност на ваксините е предвидена клауза за временно прилагане на споразуменията от датата на подписването им, като по този начин ще се даде възможност на получаващата страна да предприеме всички необходими организационни мерки и действия по тяхното получаване и прилагане на нейна територия, така че да се предотврати рискът от унищожаване на ваксините. Ратифицирането на горепосочените споразумения е на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България във връзка с предвидената в тях клауза за изключителна юрисдикция на съдилищата, разположени в Брюксел, Белгия, за уреждане на възникнали спорове и за приложимото право при изпълнението им да бъде белгийското право. Със Законопроекта се предвижда ратифицираните споразумения да не се обнародват в „Държавен вестник“ поради изискванията за конфиденциалност, заложени в тях, както и в Споразумението, сключено между Европейската комисия и АстраЗенека. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването поставиха конкретни въпроси във връзка с наличните към момента количества ваксини срещу COVID-19 в страната и броя на унищожените до момента ваксини поради изтекъл срок на годност. Беше отбелязано, че Законопроектът следва да бъде подкрепен, тъй като по този начин ще се предотврати унищожаването на тези количества ваксини поради изтекъл срок на годност. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 11 гласа „за“, без Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България,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

Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Ислямска република Иран и АстраЗенека, подписано от Република България на 1 април 2022 г., от АстраЗенека на 2 април 2022 г. и от Ислямска република Иран на 3 април 2022 г., и Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека,

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България споразуменията по чл. 1 да не се обнародват в „Държавен вестник“. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Следва да Ви изчета получените отговори на въпроси и питания за периода от 1 до 7 юли 2022 г. Писмени отговори от: - министъра в оставка Александър Николов на въпрос от народните представители Александър Дунчев, Петър Куленски и Ивайло Шотев;

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът ми към Вас е относно рехабилитация и обезопасяване на републикански път Пещера – Батак – Нова махала – местността Вълча поляна, област Пазарджик. През последните години са изпратени многобройни писма до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно пътно управление – Пазарджик, за да се приведе републиканският път Пещера – Батак – Нова махала – местността Вълча поляна, в съответствие с изискванията за нормална проходимост и пътна обстановка. За съжаление, до настоящия момент все още не е получен удовлетворителен отговор. Поводът да се обърна към Вас е, че вследствие на системното неподдържане на пътя асфалтовата настилка от двете страни е разрушена и на места дори липсваща, което прави движението опасно и е предпоставка за пътнотранспортни произшествия. В тази връзка моят въпрос към Вас е: кога ще се монтира и обезопаси пътят и кога ще бъдат предприети необходимите действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“? Кабак. Господин Вицепремиер, имате думата за отговор. Само преди това, господин Георгиев, едно съобщение, за да кажа кои представители на Министерския съвет ще участват в парламентарния контрол – това са: господин Гроздан Караджов с един въпрос; министър Иван Иванов с два въпроса; министър Събев, тъй като има неотложен ангажимент, няма да вземе участие в контрола; министър Бойко Рашков е с 16 въпроса и едва тогава е министър Генчовска. Господин Георгиев, към Вас – не съм сигурен, че ще има възможност да стигнем до нея. Към министъра на правосъдието в оставка Надежда Йорданова също има един въпрос, стига да успеем да стигнем до нея. Заповядайте, господин Вицепремиер, имате думата за отговор.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 следващата година в инвестиционната си програма. В предходни години не е разработван технически проект за ремонт на третокласния път и това е основната причина, поради която не може да бъде включен в тазгодишната инвестиционна програма. След утвърждаване на инвестиционната програма за следващата година ще може да се каже с абсолютна сигурност дали ще влезе в тази програма. В зависимост от това с какви средства ще бъде обезпечена тази програма в бюджета за следващата година ние ще можем да го включим за изработване на технически проект за основен ремонт, а това е първият и задължителен етап за предприемането на качествени строителни работи. Проектът ще определи точно конкретните ремонтно-възстановителни дейности, които е необходимо да се предприемат, прогнозната стойност на строителните работи и срокът им за изпълнение. При готов проект ще се проведат и открити процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строителството и на строителния надзор.

продължителни процедури, което също е неблагоприятен изход, може да отиде за 2024 г. Целта на основния ремонт ще бъде да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, да се осигури безопасността на движение и отводняване на пътното платно и на пътното тяло. До стартиране на основния ремонт на път III-379 за него ще се полагат грижи чрез програмата за текущо поддържане. През тази година вече е извършено изкърпване на асфалтовата настилка. Дейности за подобряване условията за движение ще се изпълняват и през целия строителен сезон. Благодаря. Благодаря, господин Караджов. Госпожо Кабак, имате възможност за реплика. Благодаря за отговора, господин Министър. Наистина е от голяма важност пътят да бъде включен в инвестиционната програма, за да се осъществи ремонтът на въпросната отсечка, защото това се явява единствена пътна връзка от и до селата Нова махала и Фотиново. Отсечката наистина е тясна и стръмна, с множество остри завои и липса на видимост. През зимата много често колите се озовават в коритото на реката поради липсата на мантинели. Ежедневно тази пътна отсечка се използва от много голям брой жители на област Пазарджик, но в този ѝ вид съществуват изключително голям брой предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Надяваме се наистина във възможно най-кратки срокове този ремонт и обезопасяването на пътя вече да бъдат факт. Благодаря Ви. Господин Министър, дуплика? Не желаете. Преминаваме към въпросите към министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Първият въпрос е от народните представители Мирослав Иванов и Кристиан Вигенин

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Това далеч не е първият въпрос, който задаваме по отношение на новия болничен комплекс в Ямбол в продължение на

Знаете, че по тази тема са се изказвали основните лидери на политическите формации, представени днес в Народното събрание. Една от заявките и на самия премиер Кирил Петков още с откриването на Народното събрание в този му вид, в този му състав – Четиридесет и седмото народно събрание, беше грижата за проблемите, които са наследени в системата на здравеопазването, и конкретно по отношение на болницата в Ямбол. В годините проектът е бил започван, спиран. Особено в последните няколко години по време на управлението на ГЕРБ на практика той се беше превърнал в една яма, в която изтичаха средства, без да може да се стигне до реален и краен резултат. В края на краищата отново беше стартирано неговото изграждане през 2021 г., но но се оказа, че са наследени редица проблеми, които на практика отново блокираха работата. Мога да кажа, че отне наистина сериозни усилия и на Вашия екип, на народните представители. Тук специално искам да отлича и ангажимента на сегашния председател на Народното събрание – Мирослав Иванов, в това възлите, които бяха завързани и които възпрепятстваха реализацията на този проект, да бъдат развързани. Въпреки всичко темата продължава да бъде обект на всевъзможни спекулации, включително политически и на местна почва в Ямбол. Затова решихме с колегата Мирослав Иванов да зададем един въпрос към Вас: на какъв етап е изграждането на болничния комплекс; какви са ориентировъчните срокове за завършване на Проекта; има ли и от какво естество са проблемните въпроси, които подлежат на разрешаване, и какви действия е предприело Министерството на здравеопазването в тази връзка за времето от миналата година досега, за да може най-после да се поздравим с окончателната реализация на този проект и да гарантираме, че гражданите на област Ямбол, а и на съседните области ще имат качествено здравеопазване, нова болница, която да бъде привлекателна и за лекари, и за пациенти,

Благодаря Министерството на здравеопазването е предприело действия по предоставяне на средства от държавния бюджет за доизграждане на нов болничен комплекс към „МБАЛ Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД, град Ямбол. С Решение № 266 от 9 май 2019 г., изменено с Решение № 805 от 27 27 декември 2019 г., Министерският съвет е дал съгласие за увеличаване на капитала на болничното лечебно заведение за периода 2020 г. – 2022 г. с парични вноски с размер до 27 млн. лв.,

и със същата сума през следващата година е извършено и съответното увеличение на капитала на дружеството, което е вписано в Търговския регистър на 1 март 2021 г. Предвидените за 2021 г. и 2022 г. средства са включени в общия размер на утвърдените средства по чл. 15, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за придобиване на дялове, акции и съучастия в размер на 33 млн. и 500 хил. лв., както и за увеличение на капитала на болничното лечебно заведение са определени средства в размер на 13 млн. и 500 хил. лв. Съответно сумата в размер на 13 млн. и 500 хил. лв. беше преведена на лечебното заведение на 22 юни 2022 г. По информация, предоставена от лечебното заведение, към момента е подписан и е влязъл в сила Договор за извършване на строителни работи с предмет „Доизграждане на болничен комплекс към „МБАЛ Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД, град Ямбол. Строителството на обекта е започнало на 5 март 2021 г., а предвидените средства за строителство са на стойност 26 милиона с ДДС, разпределени на три етапа на финансиране. Към настоящия момент е възложено изпълнението на строителството само на първи етап. За този етап са изпълнени строително-монтажни работи на стойност 11 млн. 505 хил. 293 лв. с ДДС, които включват подготвителни работи, основни строително-монтажни работи, стоманобетонни и стоманени конструкции и елементи, инсталации и други. От началния етап на строителството сме уведомени, че са налице проблеми, свързани с част „Пожарна безопасност“, както и с доставката на медицинска апаратура и обзавеждане, което е наложило актуализация на Проекта в частта „Пожарна безопасност“ и подготовка на инвестиционен план за осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане. Към момента проблемът в частта „Пожарна безопасност“ е разрешен и е издадена заповед за допълване към разрешението за строеж. От лечебното заведение обръщат внимание, че извършваните на строежа строително-монтажни работи са в пряка зависимост и технологична обвързаност с доставката на медицинска апаратура и обзавеждане на обекта. Дружеството обръща внимание също и на липсата на финансиране за доставка на медицинска апаратура и обзавеждане, както и на необходимостта от актуализация на разчетите по отношение на строително-монтажните работи и други дейности, които да отчитат инфлационните процеси в Уважаеми господин Вигенин и господин Иванов! Уверявам Ви, че Министерството на здравеопазването прави всичко необходимо за справяне с предизвикателствата, както и Вие ги определихте, по изграждането на новата сграда на МБАЛ в Ямбол и ефективното разходване на финансовите ресурси, за да може успешно да бъде довършен този от ключово

благодаря Ви за отговора. Той действително отразява събитията така, както и аз самият съм ги проследил за тези вече малко вече малко над 7 месеца. За този период действително с господин Вигенин сме били в непрекъсната комуникация както с ръководството на болничния комплекс в град Ямбол, така и с представляваното от Вас ведомство. За тези 7 месеца по моя инициатива и по инициатива на господин Вигенин действително сме провели множество срещи с Вас персонално и с Вашия екип, за да можем да разрешим проблемите, които възникваха в хода на работата. Те не бяха действително един и два и за тяхното отстраняване беше необходим действително много голям експертен ресурс и потенциал, за да могат да бъдат преодолени. Това показва, че действително заложените или възникналите в хода на на изпълнение на този договор за изграждане на нов болничен комплекс проблеми са били от сериозно естество и налагаха намеса от най-високо експертно ниво в лицето на експертите на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи – конкретно в частта „Пожарна безопасност“, за което Вие казахте, че този проблем вече е разрешен. Действително това е така. Аз искам да използвам възможността лично да Ви благодаря за това, че винаги сте се отзовавали на нашите призиви за диалог, за съвместна и кооперативна работа. Да благодаря и на колегата господин Вигенин за това, че винаги с него също сме имали добър диалог и сме гледали в една посока – посока, която е в интерес на гражданите в област Ямбол, за да могат те действително в XXI век да имат на разположение лечебно заведение, което отговаря на техните нужди, което отговаря на изискванията, критериите и стандартите за болнично заведение и болнична помощ, която следва да се предоставя в XXI век. Аз вярвам, че ще продължим с общи съвместни усилия да движим този проект напред, да помагаме на ръководството на ямболската болница да преодолява пречките, които възникват, и в крайна сметка всички граждани да могат да се ползват действително от едно качествено здравеопазване. Благодаря Ви още веднъж. Благодаря Ви, господин Иванов. Имате възможност за дуплика, министър Сербезова. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вигенин, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители! Аз също искам да благодаря за многобройните срещи, които проведохме с Вас, с господин Вигенин, с господин Иванов, с ръководството на болницата. Фактът, че се придвижихме напред в проекта, показа всъщност какво означава действително народният избраник, защото за мен депутатите са народни избраници от определен регион,

относно предприемане на мерки след сигнал и доклад за проблеми, свързани със състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ в град Раднево към Центъра за спешна медицинска помощ – Стара Загора. Заповядайте да развиете Вашия въпрос. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, господин Министър, колеги! Въпросът ми е свързан със здравеопазването в община Раднево, и по-конкретно със състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ. Проблемът се състои в това, че Филиалът се намира в сградата на МБАЛ „Доктор Димитър Чакмаков“ в Раднево, която беше общинска, но продадена на частен инвеститор след обявяване на фактическа несъстоятелност и след започнало разследване за източването на публични средства. Във Филиала са започнати ремонтни дейности, които са преустановени, и има неяснота около приключването им. Считано от 2017 г. договорът за ползване е за срок от 10 години, но в момента новият собственик може и да не продължи при същите условия и договорености. В тази връзка е необходимо да бъде предоставена подходяща сграда. На какъв етап и мисли ли се за пребазирането на Филиала за спешна медицинска помощ? Също така в момента липсва и неотложен кабинет. Екипът на Спешна помощ пътува до най-близкия който се намира на 30 км, в град Стара Загора. Имам постъпили сигнали от граждани, че им се е налагало да чакат за спешна помощ между час и час и половина. Това налага ли откриването на втори екип или неотложен кабинет? Смятам, че в община с население от над 17 хиляди души, на територията на която се намира и най-голямото въгледобивно дружество – „Мини Марица-изток“, трябва да има нужната специализирана медицинска помощ и адекватно здравеопазване. Благодаря Ви. Благодаря, господин Василев. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Василев! Предоставям Ви информация по двата поставени от Вас въпроса. По първия. Димитър Чакмаков“ – Раднево, е общинско лечебно заведение, търговско дружество с едноличен собственик на капитала Община Раднево и правата на такъв се упражняват от Общинския съвет. Във връзка с изпълнявания от Министерството на здравеопазването голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ за нуждите на обекта – Филиала, който Вие цитирате – Раднево, болницата е учредила в полза на Министерството безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху част от сградата, която се намира на първия етаж на общинското лечебно заведение. С писмо, изходящ № 94-3311 от 26 май 2021 г., Министерството на здравеопазването е уведомило кмета на община Раднево и председателя на Общинския съвет, че при разпореждането с МБАЛ – Раднево, следва да се съобразят с относимата нормативна уредба, като се има предвид и този, изпълняван от Министерството на здравеопазването проект, и наличието на учредените в тази връзка вещни права. При изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, за периода, който цитирах, е обявена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район“, с няколко обособени позиции. По обособена позиция № 3 е избран изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във Филиала за спешна медицинска помощ в Раднево и е сключен Договор

На 11 януари тази година с Акт 10 са преустановени строително-монтажните работи поради технически причини, изразяващи се в изграждане на външните електрически връзки. На 18 април 2022 г. в Министерството на здравеопазването е получено писмо от Община Раднево, с което ни информират, че на 13 септември 2021 г. е сключен договор за продажба на 100% от капитала на МБАЛ – Раднево. В клаузите на сключения договор е предвидено новият собственик да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и Министерството на здравеопазването. Както знаете, по Ваша инициатива бе проведена среща на ресорния заместник-министър – доктор Грибнев, с областния управител на Стара Загора и с директора на ЦСМП Стара Загора, за да обсъдим този изключително важен въпрос. Предвидено е и провеждането на среща с кмета на община Раднево и с новия собственик на сградата, за да обсъдим вариант за доброволно дарение на помещенията, предвидени за Филиала, за да може успешно да бъдат завършени тези По отношение на втория въпрос – ако не ми стигне времето, ще допълня. Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична помощ се определят и планират, знаете, на териториален принцип чрез Националната здравна карта. На тази база се адаптира структурата на здравната мрежа и се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. Тази карта на спешната помощ е елемент от Националната здравна карта и тя съдържа броя и местоположението на структурите на Спешна медицинска помощ. Съгласно тази методика, която действа към момента, са разкрити 27 центъра за спешна медицинска помощ в съответствие с административните центрове в България и към тях има разкрити 198 филиала, 5 изнесени екипа и спешни отделения в лечебните заведения за болнична медицинска помощ. Дейностите по оказване на спешна помощ са регламентирани със закони и наредби, които са част от нормативната уредба – няма да изброявам сега, за да не утежнявам моя отговор, а дейността на ЦСМП е регламентирана в Правилника за устройството и дейността на центровете за спешна медицинска помощ. Тоест това е нормативната уредба, по която ние се водим, когато определяме необходимост. точка 1, подточка 8 на Картата за спешна медицинска помощ към Центъра за спешна медицинска помощ – Стара Загора са разкрити 9 филиала. Такива има в Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови. Филиалът в Раднево обслужва 25 населени места с общ брой на населението към 31 декември 2021 г. 17 404 жители. Във Филиала по щатно разписание работят шестима лекари, шестима специалисти по здравни грижи, шестима шофьори и един санитар. Екипите разполагат с два броя линейки. На смяна работи един лекарски екип, който включва един лекар, един специалист по здравни грижи и един шофьор на линейка. Средната натовареност на екипите от месец януари 2021 г. до настоящия момент са ми подготвили колегите в отговора, може би да я спестя. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Може средната натовареност през декември 2021 г. е била 1,7 обслужени пациенти за 12-часово дежурство, а за май 2022 г. – 1,6. Тоест средната натовареност досега не предполага сформирането на допълнителен мобилен екип. Към нас за този период за този период няма постъпили жалби от жителите на община Раднево за отказана, ненавременна или недобре осъществена визита, но ако Вие разполагате с такива, може да ни ги предоставите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Сербезова. Имате думата за реплика, господин Василев.

господин Председател. Уважаеми министри! Благодаря Ви, госпожо Министър, за бързата реакция и за това, че всички органи са сезирани в лицето на кмета, също така и областният управител е запознат, и директорът на ЦСМП, понеже тук се изискват всички усилия, за да се намери решение и по отношение на неотложния кабинет, и на преместването на спешния. Благодаря Ви отново КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Василев. Дуплика желаете ли? Не. Благодаря. С това изчерпваме въпросите към министъра на здравеопазването. Благодаря, госпожо Сербезова, за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпросите към господин Иван Иванов – министър на земеделието.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

предстоящо откриване на кариера за добив на инертни материали, като хората изказаха различни по вид съображения. Най-общо те бяха от здравословен характер – запазване чистотата на въздуха, питейната вода, храната, почвата, също така горските екосистеми и ландшафти, които се намират в местността, и не на последно място, земеделският поминък на хората, тъй като село Ветрен дол се намира в Горнотракийската низина. Допълнителни опасения жителите на село Ветрен дол подхраниха от факта, че разрешението за проучване на наличието на съответните природни богатства е дадено на фирма, която е собственост на майката на кмета на Септември – госпожа Васка Рачева. На 8 април 2022 г. инициативен комитет от село Ветрен дол е изпратило писмо до редица институции, в това число и Министерството на земеделието, като на този етап има получено отрицателно становище от Министерството на здравеопазването относно продължаване на концесионните действия. Наскоро на наш въпрос за парламентарен контрол такова отрицателно становище получихме и от Министерството на културата, което ни каза, че следва да се преустановят всякакви дейности, тъй като не е извършено нищо за запазване на културно-историческото наследство в района. Та нашият въпрос е: извършило ли е Министерството на земеделието проверка във връзка с действията и процедурите за добив на инертни материали на възвишението Голака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

за срок от шест месеца за реализиране на обект „Проучване на подземни богатства – строителни материали, в площ „Бялата чука“ в землището на село Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик“.

и Договор от 21 май 2020 г., сключен между министъра на енергетиката и „Агро култури 2014“ ЕООД, с което е разрешено на дружеството да извърши проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, от Закона за подземните богатства, в площ „Бялата чука“, разположена в землището на село Ветрен дол, община Септември, със срок на разрешението една година след влизането в сила на положителен акт по оценка на съвместимостта на цялостния работен проект, издаден от компетентен орган по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

от 29 юни 2021 г., т. 230 на Комисията за земеделските земи, е разрешено временно ползване със срок до 6 месеца на 1910 кв. м земеделска земя, девета категория, общинска собственост, за нуждите на „Агро култури 2014“ ЕООД, за реализиране на обект: „Извършване на дейности, свързани с проучване на подземни богатства в границите в площ

НСЗП-287 от 8 юли 2020 г., относно цялостния работен проект за проучване на подземни богатства – строителни материали, в площ „Бялата чука“, село Ветрен дол, община Септември. Предвид приложените в преписката изискуеми документи, включващи Договор

КЗЗ – 11 от 29 юни 2021 г., т. 230 на Комисията за земеделските земи, е постановено при съблюдаване на всички изисквания на разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи, респективно Правилника за прилагането му. Следва да Ви уведомя, че към настоящия момент в Министерството на земеделието не е постъпвало предложение от „Агро култури 2014“ ЕООД за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на чл. 24, ал. 2 във във връзка с разпоредбата на чл. 17а, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи, съгласно която при изпълнение на концесионен договор се извършва промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. цел провеждане на процедура за промяна на предназначението в тези случаи е необходимо да бъдат изпълнени предварително следните изисквания: да са налице разрешение, респективно сключен договор за концесия за добив на строителни материали – подземни богатства, и положително становище на съответната регионална инспекция

При наличието на изискуемите документи Комисията за земеделските земи е органът, който е компетентен да се произнесе относно промяна на предназначението на земеделската земя, засегната от концесионния договор, по целесъобразност и законосъобразност, съобразявайки се с изразеното обществено недоволство, както и с действащото законодателство в Република България. Същото важи и относно искания/заявления за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за добив на подземни богатства.

по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. В заключение бих искал да Ви уведомя, че от информацията в регистъра на концесиите за добив, публикуван на интернет страницата

нямаше да зададем въпроса, ако бяхте отговорили в двумесечния срок на хората от Ветрен дол. Надяваме се това да не се повтаря, за да могат те да си водят битката, а само когато има нужда, ние да се включваме, народните представители. На второ място, Министерството на културата вече застанаха и подкрепиха хората от Ветрен дол, като са изразили становища, че тази концесионна идея за проучване и добив на кариерни материали в разрез с археологичните правила и в разрез с условията за опазване здравето на хората, и са изразили позиция срещу продължаване на добивните дейности. По отношение на земеделието Вие имате един полезен ход, който ние Ви препоръчваме да проучите и да доразвиете. Първо, да видите дали е възстановена, с една проверка, земеделската земя съгласно решенията на Комисията за земеделските земи – дали са възстановени тези земеделски земи след проучването. второто нещо е, че тези територии, преобладаващата част от тях, представляват вече гори съгласно инвентаризацията на Агенцията по горите. Имате възможност да защитите интереса на хората, като процедирате задължителното прехвърляне от земеделски в горски територии на всички залесени вече територии. Те са 30-годишни широколистни гори. Малко вероятно е общината да си позволи да ги изсече, така че имаме страхотен шанс да ги защитим като горски територии, което прави много по-трудно промяната на предназначението им и прехвърлянето им в

Ако Вие, бидейки в Министерството през цитирания от мен период, говоря специално за господин Дунчев, и бяхте обърнали внимание на тази концесия, сега нямаше да ми задавате този въпрос, давайки това проучване, тъй като най-вероятно Вие сте дали лично положително становище в тази посока, тъй като сам казахте, че там има има – такива горски територии вече са обърнати. Най-вероятно Агенцията по горите се е занимавала с този казус. Към днешна дата при нас няма депозирано искане за удължаване на на проучването. В такъв случай ние нямаме и ангажимента да отговаряме и на поставените въпроси. Сега използвам трибуната да кажа, отново да го потвърдя, че при нас не е постъпвало, към Министерството, искането

Благодаря, господин Иванов. Сега преминаваме към въпрос от народния представител Михал Камбарев относно липса на противоградова защита в област Смолян. Обаче него го няма. Закъсня днес контролът. Затова благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол, господин Министър. Преминаваме към въпросите към министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Първият въпрос е от господин Анастасов, когото не виждам в залата. Следващият е от господин Садъков. Заповядайте, господин Садъков

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър в оставка, уважаеми колеги! Въпросът ми към Вас, господин Министър, е относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден. По време на предизборната кампания за парламентарни избори на 11 юли 2021 г. в село Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, господин Тодор Йорданов, председател на местния съвет на „Движение за права и свободи“ в село Памидово, има съставен и подписан предупредителен протокол.

Уведомена ли е прокуратурата и какви са по-нататъшните действия по описания случай? Обръщам внимание, че зададените въпроси са във връзка с евентуални незаконосъобразни действия от страна на органите на МВР. Въпросите не засягат лични права или интереси на граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Садъков. Имате думата за отговор, господин Рашков.

По въпроса не мога да дам отговор по една проста причина.

че всяко понятие, всяка дума има някакъв смисъл. И за да прилагаме закона, ние трябва да знаем какво е вложено и какво се влага в тези две думи – натиск и тормоз, физически ли е този тормоз, натискът какъв е, психически ли е, какъв е, в какво са се изразили? И поради тази причина аз не мога да дам отговор на въпроса има или няма упражнен натиск и тормоз. Второ, от това, което питате, по-нататък какво се е случило, заключението, което също така сте научили наизуст, като стихотворение, евентуално казвате, че това са нарушения на органите на МВР.

Не можете да искате от министъра на вътрешните работи информация, която касае компетентност на друг държавен орган от независимата съдебна власт. По този въпрос мога да Ви отговоря само на една част от него и което е напълно логично, разбира се, питате на какво правно основание е съставен предупредителен Правното основание за съставянето на предупредителен протокол, както в други десетки случаи, за които питате тук няколко месеца, това е чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Няма друго основание. Благодаря Ви. Благодаря, господин Рашков. Имате думата за дуплика, господин Садъков. Все пак в пленарната зала е малко по-свободен езикът, не като в съдебната зала, господин Рашков. Уважаеми господин Председател, господин Министър в оставка, колеги! Формализирането на отговорите по всички поставени от нас въпроси въобще не помага, за да изясним във всеки един отделен случай какво се е случило, защото това не е въпросът на Хайри Садъков. Това е въпросът през Хайри Садъков на съответния гражданин, на всички, които познават самия човек, и всички, които знаят как работи и какво работи, така че формализирането по никакъв начин не ни помага. Аз ще задам един допълнителен въпрос, който се отнася и към следващия въпрос може би. При изпълнение на задълженията си, след като е подаден сигнал, какъвто и да е той, за което ние нямаме никаква информация относно господин Йорданов, запозната ли е районната избирателна комисия преди това?

Предполагам, че за този, а пък то и вторият е от господин Садъков. Предполагам, че за друг случай става въпрос… Ако искате, господин Садъков, министърът има право да се откаже от дуплика, така че Ви давам думата за втория въпрос, който имате към него. Може би в отговора на втория или в дупликата ще изясни и за двата случая по-конкретно. Заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър в оставка, уважаеми колеги! Отговорът на втория въпрос ще бъде същият. такъв отговор и няма да ми бъде отговорено на репликата, може би въобще да не го задавам тогава?! Всъщност това, което попитах в репликата, то се отнася и за случая, който сега ще поставя на Вашето внимание за действие и оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания в изборния ден. По време на предизборната кампания за парламентарни избори на 11 юли 2021 г. в община Пазарджик, област Пазарджик, господин Сашо Ангелов в град Пазарджик, има съставен и подписан предупредителен протокол на същото основание и същото намерение. Въпросът ми е: на какво законово основание се изразява наличието на достатъчно данни, за да му е съставен предупредителен протокол? Уведомена ли е прокуратурата и какви по-нататъшни действия са предприети по описания случай? Да задам направо и втория си въпрос. Уведомена ли е избирателната комисия за това, че има подаден сигнал,

Вметна се една мисъл, че въпросът се задава от името на гражданина чрез народния представител до министъра на вътрешните работи. Добре, ако приемем, че някъде има действия, насочени срещу едно лице, срещу един гражданин, които по една или друга причина са го разтревожили, можем да коментираме нещичко в тази връзка – какви са основанията, какви са причините и така нататък, и така нататък. Но аз, господин Садъков, нямам информация и в Областна дирекция на вътрешните работи в град Пазарджик няма информация, че този гражданин, за който Вие питате, има съставен предупредителен протокол по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи. И сега, струва ми се, след като няма открит такъв протокол, на който се базират всички Ваши питания към министъра на вътрешните работи, когото Вие свързвате винаги с натиск и тормоз – щом има протокол, той може да е по линия на КАТ, но това е тормоз и натиск. Няма значение

Така че искам все пак някакво разяснение, за да мога да отговоря на въпроса. Откъде знаете, че е съставен предупредителен протокол, за да ми поставяте този въпрос от трибуната на парламента, като такъв протокол няма съставен? Оттук нататък правете каквито искате интерпретации, но дайте да стъпим на документ, който да обсъждаме заедно. Такъв нямате в случая. Къде е протоколът? Един от Вас миналата седмица ли беше, или по-миналата

дайте, ако обичате, конкретен въпрос: какво разбирате под натиск и тормоз, в случай че няма съставен протокол никакъв? Какво разбирате под натиск и тормоз? Хайде, аз ще говоря, когато Вие обясните това. Благодаря, господин Рашков. Имате думата за реплика, господин Садъков. Следват два въпроса от Димитър Аврамов, но не го виждам в залата. Уважаеми господин Рашков, налага ми се за втори път да Ви припомня, че сте в залата на парламента и пред Вас стоят народни представители. Няма нужда да махате с пръст и да повишавате тон. Както виждате, говорим на нормален език, питаме за неща, които са актуални и важни. Всъщност, ако сме в предизборна кампания, за това, че сте в оставка сега, днес, ако си спомняте въпросите по тази тема – за оказан натиск и тормоз, са поставени от ДПС много отдавна, не мисля, че тогава сме били в предизборна кампания. Сега ако приемем, че е така, тогава не.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, както виждате, парламентарният контрол се изроди от една политическа партия в изнасянето на неверни факти от трибуната на парламента. А дали е предизборна кампанията, или не е предизборно време, ние се натъкнахме на такива въпроси, непочиващи на никакви действителни факти, много преди да започне това предизборно време. Така че Вие си правите рекламата тук предвид изборите, които предстоят, задавате въпроси по несъществуващи факти. Ако смятате, че това е истинската политика, която очаква българското общество, продължавайте по този начин.

тази процедура, а министърът е изродил Министерството на вътрешните работи и вместо да се занимават с уличаването на престъпни групи и да ги хващат, те се занимават с политическа кампания. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Мехмед. Мисля, че Мисля, че при всички случаи има какво да обсъдят и народните представители, и парламентарните групи по отношение на контрола. Преминаваме по-нататък. Както казах, не виждам господин Аврамов в залата, ако се върне, може да се върнем на въпросите. След това има два въпроса от господин Аталай, когото също не виждам, и стигаме до въпросите от народния представител Мюмюн Мюмюн. Заповядайте, господин Мюмюн, да развиете Вашия въпрос.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

се чудя как господин Рашков за има-няма два въпроса успява някак си да промени настроението в залата. Никой не е застанал тук с идеята да се заяжда, задаваме конкретни въпроси. Това, че случаите са в много населени места в България и ние сме народни представители от различни региони, и се срещаме всеки уикенд с тези хора, и се чуваме всеки ден с тях, и на нас се се задават тези въпроси и ние познаваме случаите и сме ги описали, и сме ги задали, не означава, че трябва да спрем, господин Министър, ако на Вас Ви е станало неприятно, и моля Ви, не говорете за подхода на „Движение за права и свободи“, като визирате, че ние си правим реклама и сме в кампания и така нататък. Това

за да защитим и правата на този гражданин, на когото се случва същото, аз задавам въпроса си по отношение на господин Сунай Ибрахим Кадир, който е кметски наместник ДПС в село Горни Главанак, община Маджарово, област Хасково. По същия начин му е съставен протокол. И моят въпрос е: на какво основание, господин Министър, колкото и да Ви е неприятно? Очаквам отговор, ако може, по същество. Благодаря Ви, господин Мюмюн. Ако има протокол, ще получите. Заповядайте, господин Рашков. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Който и министър да дойде тук, ако познава законите в държавата, по които на практика са Вашите въпроси, ще трябва да Ви отговори по същия начин, както Ви отговарям аз. (Реплики от ДПС.) Каквото е поставено във въпроса, това ще получите като отговор. Много пъти съм казвал, че Вашите въпроси са направени на ксерокс – в никакъв случай с цел да защитавате правата на гражданите в нашата страна. Така че независимо дали се касае за този човек, за когото питате, въпросът е поставен по идентичен начин и ние нямаме никакви данни, че по отношение на този човек е оказан натиск и тормоз. Представете фактология в тази посока, за да има предмет да коментираме. Вие хвърляте от парламентарната трибуна едно голословно твърдение и смятате, че ще направите грандиозна политика. По този начин няма да стане това! Дайте данните, а пък ако има такива данни, дори не ги носете тук, а ги носете направо в прокуратурата, която е компетентна да разследва противозаконни действия на полицейските органи. Ако те са извършили престъпление, там е мястото на тези материали, а не тук. Затова казвам, че парламентарният контрол се изражда в реклама преди изборите. Тук се съдържа и нещо друго, само че

Бихте ли казали какво знаете, за да мога да Ви отговоря, разбира се, да си допълните въпроса, съвсем добронамерено Ви казвам. Аз не се дразня от това, искам да Ви отговоря, какво разбирате под понятието „принуден“ да подпише протокол, защото принудата е самостоятелно престъпление против личността от особената част на Наказателния кодекс. Когато ме питате конкретно, и аз ще мога да Ви отговоря. Така бланкетно и абстрактно е невъзможно да получите конкретен отговор. Благодаря Благодаря, господин Рашков. Заповядайте за реплика, господин Мюмюн. Уважаеми господин Председател, по същество в продължение да се опитам да обясня, да пресъздам какво означава да си принуден.

и човекът, който е ангажиран да организира изборния процес, а е и член, активист и симпатизант на една политическа партия – по-нормално от това нещо няма, се среща с хора и само заради това, че говори с хора и някой е подал някакъв сигнал на телефонен номер, който е за тези сигнали, се появяват патрулки в населеното място. Този човек бива разпитван в продължение на часове сам в центъра на населеното място. Когато му се даде протокол за разписване, това е принуда, господин Министър. Вие говорите само като юрист, ние Ви задаваме въпроси като ръководител на тази голяма организация –Министерството на вътрешните работи. Казвам Ви, това е въпрос на усет. Вие питате какво означава натиск и тормоз – като усетиш, че те натискат и те тормозят униформени хора. Не всички могат свободно да се изправят срещу униформени хора в тази страна. Разберете, че има хора, които се притесняват от това нещо.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Така работят органите на Министерството на вътрешните работи не само в България, а и в цял свят. Даже вариантите за получаване на информация в съответните структури на вътрешните министерства в цял свят са много по-разнообразни, отколкото у нас, защото там самото общество е по-развито към това да реагира, когато види нещо, което не е редно, и да информира кого – онзи, който може незабавно да се отзове и да вземе съответно отношение. Така е и в нашата страна. Ние всички разбираме, че на Вас това не Ви е приятно че някой може да се обади на 112, че някой може да се обади на вътрешен телефон в съответното поделение на Министерството на вътрешните работи и да съобщи, че в предизборния период например определени лица се подготвят или извършват действия, които биха могли да бъдат възприети като действия против политическите права на гражданите. Няма нищо по-естествено органите на МВР да реагират. В нашата страна има политически плурализъм. Няма само „Движение за права и свободи“, има общо над 200 – 300 партии и всяка една друга партия, ако разбере, че ние не реагираме, когато се получават сигнали за „Движение за права и свободи“, ще обвини Министерството на вътрешните работи, че то не гледа еднакво като деполитизиран орган на поведението на отделни граждани. Това не може да се допусне. Правовата държава не допуска подобни деления на партии, които искат едва ли не да имат имунитет, особено техните привърженици или техните членове, симпатизанти и така нататък. Това не е демократичното, това е тоталитарното. Конкретно по случая. Само едно ще Ви кажа, че действително е получен сигнал срещу този човек, за когото питате от парламентарната трибуна. Служителите на МВР са реагирали като при обичаен сигнал. Така че нищо чрезвичайно няма, а усетът на човека – да, разбира се, хора сме, някой може при появата на полицейския служител да го възприеме спокойно, защото той ще въведе ред. очаква полицейският служител в униформа да се появи там, където е необходимо, ако не се появи, също се създават тревоги в обществеността, а други, когато се появи униформеният служител, се притесняват, тревожат се понякога, защото са гузни. Това всичко и децата го разбират. На служителя на МВР това му е работата. Той бди за опазването на обществения ред и когато се подаде сигнал за престъпление, каквото и да е то, не само против политическите права на гражданите, той е длъжен да се яви там, затова данъкоплатците са определили и възнаграждение на тези хора. Вие искате те да не работят – е, няма как да стане това. А що се касае до това, че от години някои не са виждали всички български граждани много добре знаят, че преди години органите на МВР въобще не ги интересуваше дали Вие купувате, или продавате гласове или не и затова не са виждали полицейски служители. Благодаря Ви. Следващият въпрос е от народния представител Байрам Байрам. Заповядайте, господин Байрам. Благодаря, господин Председател. Господин Министър в оставка, уважаеми дами и господа народни представители! Само преди една-две минутки казахте, че в България и в Народното събрание няма само ДПС, а има още 200 – 300 партии. Аз само да Ви опресня малко паметта от идването на демокрацията в Република България „Движение за права и свободи“ е стожер в българския парламент и ще продължава да бъде стожер в българския парламент. Ние ще продължаваме да се борим за българската демокрация. Минаха много министри

Лек ден, господин Рашков. Виждаме, че господин Рашков дава оценка за управлението на правителството и за неговата работа като министър…

Въпросът е относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания в изборния ден. Най-вероятно може да получим отговор, че това е шаблонен въпрос. Ако отговорът е такъв, искам да направя едно уточнение. Ако

Георги Дамяново, област Монтана, господин Петър Цветанов Петров, член на Общинския съвет на ДПС в Георги Дамяново, е подписал предупредителен протокол.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 Господин Министър, по конкретния случай нещо да споделите в отговора си? Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Току-що отново бяха потвърдени моите думи преди известно време, че трибуната не се използва за парламентарен контрол, а тя се използва за някакви други цели, да не казвам Използват се дежурни въпроси независимо от това тези въпроси дали се отнасят за действителни случаи или не. Целта е само тук да се появи един представител на „Движение за права и свободи“,

Това са хаотично поставени въпроси с друга цел, не за парламентарен контрол, а поради една проста причина. На човека, за когото питате, изобщо не е съставен никакъв предупредителен протокол. Така че нека и българските граждани чуят как се губи парламентарно време в нашата страна. Ако има такъв протокол, представете го тук, аз ще направя по него проверка. Това нещо Благодаря, господин Министър. Желаете ли думата за реплика, господин Байрам? Наистина това третият случай ли е за днес, който няма протокол, поне нерегистриран в МВР?

Имате думата, господин Байрам. БАЙРАМ БАЙРАМ (ДПС): Шаблонен отговор и от министъра в оставка. Виждаме, че протоколи, които се дават в един екземпляр, нормално е сега министърът в оставка да каже, че няма такъв протокол. Това е съвсем нормално. Когато кажем от тази трибуна, че Вие върнахте мракобесните времена на комунистическия режим, след това се сърдите и се цупите.

предизборната кампания за парламентарни избори. Това е доказателство, че Вие сте наследник на този тоталитарен режим. Благодаря Ви. Може ли да спрем вече с тези процедури. Ще Ви дам думата, но истината е, че в процеса на парламентарен контрол в залата злоупотребявате с правата си като народни представители. СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Напротив, ние не злоупотребяваме с правата си и ще Ви помоля да напомните на вътрешния министър, че тук е българският парламент, тук не е детска градина. Не може министърът на вътрешните работи да се разхожда, да влиза и да излиза, когато си иска, и да идва тук на сутрешна разходка. Когато му се задават въпроси, той ще трябва да отговаря на тези въпроси, а не да отговаря на тези, на които той иска, и тези, които на него му харесват. Моля, напомнете на вътрешния министър, че е тук да отговаря на въпроси на колегите, поставени от парламентарната група на ДПС. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Али. Мисля, че министърът затова е тук, но напомням Ви, господин Министър, че трябва да отговаряте на въпросите.

Ами така, както Вие злоупотребявате с процедурата по начина на водене – министърът може да вземе думата по всяко време. Мога да Ви прочета. Така че той направи дуплика на репликата.

в които да дам отговор по въпроси за съставянето на предупредителен протокол, и разяснявам или давам информация за тези две хипотези – или има протокол, или няма протокол. Ако някой се съмнява, че обективно и точно обяснявам, отговарям, трябва да го докаже. Такива голословни твърдения, моля Ви, недейте от парламентарната трибуна, защото лесно мога да Ви оборя. Цялата тази информация, която ползвам тук, за да отговоря на Вашите въпроси, най-напред е изискана от съответната дирекция на МВР. По такъв начин, така с лека ръка, понеже тук наистина не е детска градина и не трябва да бъде детска градина, но Вие с лека ръка обвинявате местните регионални дирекции на вътрешните работи, че те съдействат на министъра тук да изнася невярна информация. Дайте да ги видя тези протоколи и аз казвам дали ги има, или ги няма. Ако исках да не давам разяснение по съставените протоколи, във всички случаи щях да кажа – няма протокол. Това беше за мен най-лесният отговор. Тук няколко месеца съвсем съвестно отговарям на всички Ваши въпроси и там, където има протоколи, разяснявам защо е съставен този протокол. Вие обаче, тъй като това очевидно не Ви интересува, преследвате някакви други цели. Не ли е обективно и правилно нашето общество, слушайки непрекъснато как тези лоши органи на МВР упражняват натиск и тормоз върху български граждани, все пак българските граждани да чуят, че в района на Бургас, Малко Търново, Монтана, Плевен, Твърдица, Котел, Сливен, Мадан, Смолян и други съдът е постановил съдебни решения, актове, присъди срещу лица, купували и продавали гласове за и в полза на „Движение за права и свободи“. Кога ще чуем ние от някой народен представител от „Движение за права и свободи“ – да, ние купувахме. Ето ги присъдите, имам документи за това. Къде са Вашите твърдения и документи, че са съставени незаконосъобразно предупредителни протоколи? Няма ги, разбира се. Специално за Монтанска област, защото ме обвинявате в общо говорене и абстрактност на отговорите, моля, господин Председател, дайте ми време сега да кажа нещо конкретно, защото те го искат.

от полицейските органи, а на 29 ноември е изпратено в прокуратурата в Монтана с мнение за предаване на съд на лицето С.Д.И. по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс. Това е точно купуване и продаване на гласове. Производството е приключило с наложено наказание в Районния съд – Монтана, 10 месеца лишаване от свобода на този човек. Тоест такива като Вас, които ме питат мен сега, са довели до това един човек да бъде осъден за някакви жълти стотинки, които вероятно сте му отделили за това, което Ви е слугувал да продава гласове в името на „Движение за права и свободи“. Ако продължавате в този некоректен стил да се държите в залата, за днес съм приготвил 15 – 20 такива случая, които ще ги прочета от трибуната. Благодаря трябва да коментирате конкретния въпрос и съответно отговор и дали има пряка връзка с това. Тази информация, която изнасяте, не е директно свързана с този въпрос, затова… БАЙРАМ БАЙРАМ (ДПС, встрани Предизвиквате тук тази дискусия, след това се сърдите защо има такава дискусия. Предлагам да се фокусираме върху конкретните въпроси. Като няма протокол, казвате, че няма протокол и преминаваме към следващия въпрос, защото иначе се получава една общополитическа дискусия, която наистина на практика не е смисълът на парламентарния контрол – такъв, какъвто е замислен в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и отговорността за това не е само на министъра, колеги. Затова аз Ви моля наистина да се фокусираме оттук нататък върху конкретните въпроси, конкретните отговори, а другият дебат за това има или няма купуване на гласове, мисля, че не е точно тук сега мястото. И в края на краищата отговорността е индивидуална по тези обвинения, съответно присъди. Възможно е една част от тях да са повече по отношение на конкретна партия, за конкретна партия, но не бива от трибуната да се прави внушение, че по принцип тази партия е основният,

продължение на Вашите думи, господин Председател, въпросът беше свързан с Петър Цветанов Петров, а не с инициали С., не помня втория инициал на фамилията. фамилията. Моля да напомните на министъра в оставка, че тази трибуна не трябва да се използва за внушения и нека да се върне в последните си дни и да отговори конкретно по въпросите,

и след това въпрос от господин Вейселов – и него го няма. Господин Мехмед, заповядайте за Вашия въпрос. Аз предоставям воденето на господин Атанасов, надявам се да се справи по-добре от мен. Заповядайте. Няма как в последно време да не излизаме малко от рамките на зададените въпроси, тъй като става въпрос за дейността на Министерството на вътрешните работи, и ние всяка една дейност я сравняваме с това, което се случва. Особено от новините в последно време виждаме, че действията на Министерството на вътрешните работи отсъстват и служители на Министерството на вътрешните работи правят своеволия.

И светла им памет на загиналите момичета в София от миналия ден, и на всички, които са загинали от бездействията на Господин Министър, може и да не ми отговаряте на въпроса, но да знаете, че на всеки ъгъл, на който се е случило нещо такова, ние виждаме Вашия портрет, защото Министерството на вътрешните работи, вместо да се занимава

област Враца и с господин Борислав Банчев, който е накаран да подпише такъв предупредителен протокол. Господин Борислав Банчев е областен председател на „Движение за права и свободи“ в област Враца и той от името на „Движение за права и в тази област организира изборите. Така че, господин Министър, Вие имате право и да ми отговорите, и да не ми отговорите по този начин на този въпрос, но да знаете, че на всеки ъгъл, където се е случило такова произшествие, аз виждам Вашия портрет.

който направи обзор на работата на Министерството на вътрешните работи под мое ръководство. Знаете ли, господин народен представител, че има много хора, които са много доволни от работата на Министерството на вътрешните работи, много политически партии адмирират това, че ние стопирахме финалния вот, на който Вие бяхте основен двигател миналата година – Вашата партия, и има редица осъдени хора, защото Вие сте ги подтикнали към такава престъпна дейност.

Не, няма нарушение, уважаеми господин народен представител, от органите на МВР. Те не са упражнявали незаконен натиск и тормоз върху който и да е български гражданин, а ако имате такива данни, ги отправете натам, където ще решат този въпрос по компетентност. Тук не е това място. Благодаря Благодаря, господин Министър. Господин Мехмед, имате право на реплика. Надявам се да бъде конкретна. искам само да Ви напомня, че в тази зала единствената партия, която увеличи своя резултат, е „Движение за права и свободи“. Щом Вие твърдите, че сте ограничили… Колегите, които са от другите парламентарни групи, в момента влизате в парламента, говоря за тези, които са били до момента в парламента – е увеличила своя резултат. Така че може би в това, че някои партии са се свили, не искам да им споменавам имената, може би сте ограничили тях. Ние сме доволни от това, че ограничавате купуването на гласове. Но „Движение за права и свободи“ е била най-стабилната политическа организация от създаването си до ден днешен и винаги е участвала и увеличавала своята подкрепа и доверие. Дуплика искате ли, господин Министър? Не. Въпрос от народния представител Марио Рангелов. Заповядайте, надявам се и Ви да бъдете конкретен, защото тук, както е записано в списъка, не е ясно за кой район става въпрос. Господин Председател! Господин Министър в оставка, преди да задам моя въпрос, само ще Ви припомня за едно Ваше обещание от предишния парламентарен контрол. Да Ви припомня, че тогава Вие ми обещахте, че на лицето Марио Рангелов, който не е подписал протокол, ако и в протокола, който Марио Рангелов не е подписал, пише, че няма право да агитира като условие в самия протокол, лично ще се заемете и заедно с лицето Марио Рангелов, който всъщност се оказах аз,

Ще Ви дам един пример от името на всички колеги. В 5,30 ч. сутринта идва полицията пред невръстни деца и възрастни родители, изкарват наш активист с автомобила, водят го в полицейското управление, управление, правят му протокол за задържане, задължават го да подпише протокол и следобед, когато вече е свършил изборният ден, го пускат. Казват, че било беседа – доброволна беседа. По Ваш съвет само че този наш активист се обърна към прокуратурата и това, което Вие размахвате днес, че има осъдени активисти и твърдите, че полицията си е вършила съвестно и законно работата, искам да Ви кажа, че Плевенският районен съд е обявил за незаконосъобразно точно Вашето поведение, на Вашите служители във връзка с този случай. Мога, ако искате, и в конкретика впоследствие да Ви дам входящите номера, в които са осъдени действията на полицията.

В град Вършец, област Монтана, господин Васил Георгиев Замфиров – общински председател на ДПС и общински съветник, е подписал предупредителен протокол. С намерението да проучим

Като гледам, взаимно го правите това. Този протокол Ви е съставен на законно основание, за който стана въпрос миналата седмица, само че Вие не представихте и втората страница от него, та да видим какво пише там. Подписи има или няма? Защото така, размахвайки този протокол в една страница само, на тази страница няма ничий подпис – нито на съставилия протокола, нито на този човек, спрямо който е бил съставен протоколът. ако той е отказал да го подпише, свидетел, който трябва да удостовери, че е съставен този протокол надлежно и така нататък. Оказа се по моята проверка, че всички материали, които касаят този случай, за който Вие питахте, не съм размахвал никакви протоколи, не съм размахвал никакви данни. Тези данни, които тук съобщавам от парламента, са защото очевидно Вие ги искате, да кажа колко души са осъдени заради това, че купуват и продават гласове. За Вашата партия има съдебни решения, които са публикувани в интернет, и Ви насочих няколко пъти, вместо мен да питате, да отворите и да прочетете. Преписката, за която говорехме миналата седмица, независимо че протоколът беше размахан от Вас тук в залата само в една страница, а не в две страници, от което не мога да направя извод дали има грешка в съставянето на протокола и така нататък. Бедата е, че тези материали са изпратени, проверих, разбира се, в полицията – там, където трябва, и се оказа, че те са изпратени в прокуратурата. Ние не може да искаме материали от прокуратурата, защото тя е част от независимата съдебна власт. По втория въпрос, той е идентичен, разбира се, само питате за Монтана, за гражданина. Както всички останали около Вас, които са, Вие също не представяте факти как този човек фактически е бил тормозен и натиск е упражняван върху него. По какъв начин? Аз съм юрист и ние сме педанти в тълкуването на отделните думи и понятия и влагаме конкретен смисъл. Какъв смисъл влагате Вие, в какво са изразени тези действия? Да, наистина тук има такъв случай, който ми е описан от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, но никъде не става дума за натиск, тормоз и така нататък, Хората от МВР са си свършили работата. Вие, повтарям го за кой ли път, искате да представите органите на МВР едва ли не като някакъв зловещ орган в нашата държава, който притиска, тормози хората и така нататък, пък аз не смятам така, и не само аз така не смятам. Протоколът е съставен заради постъпила оперативна информация за съпричастност на този човек, за който питате, към действия, които не са законни, и затова му е съставен протокол. Тъй като питате на какво основание, правното основание е чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Питайте колкото искате, но искам да изведа този отговор, така да се каже, пред скоби и да Ви кажа, че няма протокол, съставен от органите на МВР, който да не е станал на основание чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Какъв е политическият смисъл да искате непрекъснато да повтарям едно и също от Закона за МВР, ей богу, едва ли някой може да си даде отговор. Сигурно смятате, че това е някаква страхотна политическа идея и попадение за доброто Ви представяне и пред обществото, само че ми се струва, че дълбоко се лъжете. Благодаря.

Господин Министър, на зададения от мен въпрос Вие първо казахте, че няма такъв протокол, както казвате на много от колегите. Оказа се, че такъв протокол има. После казахте, че не е възможно с протокол полицейските служители да ни задължат да подпишем, че нямаме право да агитираме по време на кампания. Показахме Ви в протокола, че това е задължено в самия протокол. Сега твърдите, че протоколът има втора страница. Не ми се иска заради белите Ви коси да Ви кажа, че лъжете за трети път. Протоколът е от една страница и оригиналът на протокола е в мен! Ще Ви го предоставя и него, и е подписан от органите на МВР, и е подписан и от мен. И две страници този протокол няма.

отговорът да важи за мен, защото виждам, че такъв отговор се дава на много от моите колеги. Въпросът ми е: защо изчезват протоколи? В случая с мен това е станало. Вие потвърдихте в предишния парламентарен контрол, че такъв протокол няма. Аз Ви го предоставих. Това е бланка на МВР и пише отгоре, антетката е „Министерство на вътрешните работи“, не прокуратурата, за да твърдите, че той е даден на прокуратурата и затова го нямате при Вас. Вие сте длъжни да имате такъв протокол и при Вас, въпреки че сте го предали на прокуратурата.

Сега, вижте колко ясно отговорих на народния представител, но понеже няма нужното познание, той не ме разбира – ние говорим различен език. Протоколът по чл. 65, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи по силата на самия закон се съставя в един екземпляр и след като преписката е изпратена в прокуратурата заедно с протокола, в Министерството на вътрешните работи не може да остане екземпляр. Виждате какви своеволни твърдения се чуват тук от парламентарната трибуна. Очевидно е, че колегата народен представител обаче не разбира от правната материя, което е причината той да допуска доста груби грешки. (Шум и реплики от ДПС.) Иначе аз прочетох това, което той беше представил като екземпляр или копие на този протокол. Там пишеше 167 – 169. Това е цялата материя, свързана с купуване и продаване на гласове.

кодекс под заглавие „Престъпления против политическите права на гражданите“. Аз освен това казах, че има заявителски материал срещу тогава кандидата, а пък сега народен представител тук, в тази зала, за саморазправа. представител, господин Председател, какво е правил, за да докара дотам органите на МВР да заведат преписка за саморазправа?! И когато докаже тук това за какво е саморазправата, тогава ще продължим може би разговора. Най-вероятно – не. Следващият въпрос е от народния представител Севим Али относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден.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

2021 г. в село Грозден, община Сунгурларе, област Бургас. Сутринта в шест часа служители на Министерството на вътрешните работи нахлуват в дома на госпожа Кина Христова, общински съветник от „Движение за права и свободи“, като демонстративно извеждат цялото ѝ семейство навън и правят обиск на дома им. Вследствие на обиска не откриват нищо незаконно. След това госпожа Христова е привикана в районното управление, за да подпише протокол, че няма да купува гласове, въпреки че никога не е имала повдигнато обвинение за нещо подобно.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

ми липсват. Тези умни въпроси ще ми липсват страшно много. Много се надявам тази активност да се отрази още по-благоприятно на „Движение за права и свободи“ в предстоящите избори. Изобщо няма да отговоря на въпроса дали е упражняван натиск и тормоз. Това са ДПС измислици от няколко месеца. Занимават цялото общество със своите собствени измислици. Никой полицейски служител, особено в предизборна кампания, няма да тръгне да упражнява насилие, тормоз, натиск срещу хората. Както те така си обясняват: „А бе пред хората го направиха това…“ Значи Вие смятате, че полицейските служители нямат никакви отговорности, никакъв инстинкт за самосъхранение и просто отиват, упражняват някакво насилие някъде, за да може такива като Вас тук, като дойдат в пленарната зала, да започнат да атакуват министъра на вътрешните работи. Няма такова нещо. Дайте данните за натиск и тормоз, представете ги тук, ще ги коментираме. Като нямате такива данни, не ги показвайте, защото ставате смешни направо. Дори и народният представител понякога може да стане смешен. Конкретно по въпроса. Не е толкова наивно това, което казва човекът в действителност. Наивно е като го поднесе тук по удобен за него начин. Действително, че по отношение на тази гражданка, която е гражданка на Република България и няма никакво значение дали е симпатизантка или членува в ДПС – ние към всички граждани по силата на Конституцията се отнасяме по един и същи начин, постъпил сигнал, постъпила е информация, уважаеми народни представители и уважаеми зрители по телевизията. Постъпила е информация в съответната структура на Министерството на вътрешните работи, че тази гражданка извършва действия, които могат да се квалифицират като такива от Глава трета на нашия Наказателен кодекс – „Купуване и продаване на гласове“. обърнало внимание районното полицейско управление, не защото нямат друга работа, защото са получили такава информация, която е нещо напълно нормално. На всички граждани стана ясно, че когато служителите на МВР започнат проверка дали купуват и продават гласове хора, свързани с ДПС, те са готови веднага тук от трибуната да задават всевъзможни въпроси и безадресно да атакуват и да обиждат органите на МВР. на МВР. По повод тази информация, която е получена в полицейското управление, за да се проверят тези данни, е образувана, уважаеми народни представители, преписка, регистриран е такъв материал в съответната полицейска служба, което е нещо напълно нормално. Номерът на тази преписка за информация на представителя на ДПС е 454Р-6585 от 9 юли 2021 г., Районно управление – Сунгурларе. Органите на МВР действително са извършили проверка в дома на тази жена. Такава правна възможност, тъй като навсякъде питат какво е основанието – ето, правната възможност, тоест правното основание да се предприеме такова действие, е чл. 83, чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Ако на някого не му харесва този текст от Закона, както и другите – може да ги промени. Тази зала може да направи това, но веднъж приети като правни норми, те трябва да се спазват, и то най-вече от органите на реда. Те са направили точно това. Тъй като става дума за евентуални данни за престъпление по Глава трета от Наказателния кодекс – престъпление „Купуване и продаване на гласове“, затова трябва да отидат и да видят, ако не в дома, в магазина, в колата или на друго място, дали няма вещи, предмети, от които този извод да може да се потвърди или да се отхвърли, да се изостави съответната версия. Това са направили тези хора там, които са служители на МВР. Тъй като са действали по реда на Закона, аз ги поздравявам от тази трибуна. Едни ги упрекват, оплюват ги тук от тази трибуна, аз ги поздравявам, че са си свършили работата. Пожелавам им да бъдат много здрави и все така достойно да упражняват своите пълномощия по силата на Закона за Министерството на вътрешните работи. След приключването на проверката преписката, уважаеми народни представители, уважаеми зрители, е докладвана в прокуратурата, която упражнява върховен надзор за законност върху действията на полицейските органи. Не народните представители упражняват надзор за законност по преписките и делата – не! Те тук се изявяват, специално от ДПС, във връзка с изборния процес и все пак да покажат на своите избиратели, че макар и неуправляващи, могат да вземат думата от трибуната на парламента. Тези лица, които ежедневно, непрекъснато си вършат работата, са изпратили преписката на районната прокуратура, всички материали, за да може прокуратурата да вземе отношение по този случай, включително, разбира се, както този протокол за проверката в дома на тази гражданка, така и съставения протокол за предупреждение по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Постъпило е постановление от прокуратурата в Сунгурларе, с което прокуратурата, след като е получила и проучила тези материали, не е намерила за налични достатъчно основания по закон, тоест други данни, законен повод и данни, за да образува производство да се произнесе по тази преписка, която вече казах. Действията, които са предприели службите на МВР и на прокуратурата, вече смея да кажа, тъй като това е съвместна, обща работа между двете институции, са абсолютно съответни на законите в нашата страна, която е правова държава. Благодаря Ви. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър в оставка, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Рашков, Вие ще бъдете запомнен с това, че като министър на вътрешните работи във Вашия мандат бяха тормозени, бяха репресирани десетки хиляди български граждани по време на предизборната кампания миналата година – през 2021 г. през месец юли и през месец ноември, без никакво законово основание. От тази трибуна ние неведнъж сме заявявали от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, че зад всички тези сигнали, за които говорите, те не могат да бъдат основание за незаконни действия срещу български граждани, срещу техните и политически права, и конституционни права. И това, което се опитвате да внушавате, че видите ли, „Движение за права и свободи“ е против действията на служителите на Министерството на вътрешните работи за борба срещу купения вот, това не е вярно. Напротив, ние подкрепяме борбата с купения вот, но е факт, че миналата година с Вашите политически указания, които Вие дадохте, се опитахте да превърнете служителите на Министерството на вътрешните работи в обслужващ персонал на властимащите. Преди малко в един от отговорите, който дадохте, Вие казахте на мой колега, че Вие трябва да мерите с еднакъв аршин и че трябва да бъдете на еднакво разстояние спрямо всички политически партии. И аз имам още един конкретен, доуточняващ въпрос към Вас. Тъй като Вие обичате да се самосезирате от подадени сигнали, тук в тази зала и в цялото българско общество от месец може би, от няколко седмици се коментира, че се купуват народни представители, че се купуват цели парламентарни групи на „алангро“. И по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи колко протокола за предупреждение съставихте и дали има такъв съставен на самия Вас

Съжалявам, че е последно. Тука виж каква дискусия – страхотна, високоинтелектуална, всички думи и изречения – разбираме каквото се каже. Господин Председател, благодаря за думата. Искам да кажа, тъй като сме в края на парламентарния контрол, следното. За първи път от десетилетия насам създадохме – не мога да кажа, че изкоренихме сто създадохме поне смут в редиците на „Движение за права и свободи“ да купува свободно гласове за своята партия. С изненада сутринта чух техния заместник парламентарен председател да говори, че битпазарът в парламента е към края си. А битпазарът по време на изборите миналата година, забрави ли го както Летифов, така и тук дежурните народни представители да поставят излишни и глупави въпроси на министъра на вътрешните работи? (Реплика от народния представител

Това е Вашата голяма грешка и Вашият дефицит, защото, за да можеш да питаш един юрист с 30 – 40 години практика, трябва поне мъничко да знаеш това, което питаш и какъв е неговият смисъл. Затова от този контрол – Вашия, нищо не излиза и хората само Ви се смеят. Така че какъв министър съм аз, това ще оцени много по-широк кръг от българското общество – не Вие. Вие не сте ми критерият, така че аз от Вас въобще не се засягам. Благодаря Ви за вниманието.

Следващият въпрос е от народния представител Ангел Георгиев относно откриване на българско посолство в Литва, Латвия и Естония към министъра на външните работи Теодора Генчовска в оставка. Заповядайте да развиете Вашия въпрос.

през февруари месец миналата година беше освободен от длъжност извънредният и пълномощен посланик на България в Латвия, който всъщност беше със седалище във Варшава. Въпреки многобройните молби на наши сънародници в Латвия през последните години и факта, че само там живеят над 900 българи, до момента молбата им за откриване на българско посолство в Рига е пренебрегвана. Според многобройните сигнали, които сме получили от наши сънародници, живеещи в трите прибалтийски републики, дейността на почетния консул в Рига е крайно недостатъчна и незадоволителна за тях, а отдалечеността до българското посолство във Варшава е неудобство и не може да отговори на нуждите на нашите сънародници в прибалтийските републики. В тази връзка и предвид постоянно променящата се и доста сложна напоследък международна обстановка въпросът ми е: кога ще бъде открито българско посолство в Рига, което да може да обслужва нуждите на нашите сънародници в трите прибалтийски републики Литва, Латвия и Естония? Защото ние считаме, че това е много важно и всички българи навсякъде по света трябва да бъдат приобщавани именно чрез колкото може по-голям брой наши посолства навсякъде, където това е възможно. Очевидно тук е възможно и се надяваме това да се случи възможно най-скоро. Също така смятам, че ще получа и конкретика от Вас. Благодаря Ви.

бих желала да Ви информирам, че в стратегическия преглед на дипломатическата служба, който беше извършен в края на миналата година, Външно министерство предложи осигуряване на допълнителни средства за откриване на дипломатически и консулски представителства. В контекста на политиката за осъществяване на българските външнополитически цели и защита интересите на българските граждани Министерството на външните работи идентифицира и целесъобразността от възстановяване на българското дипломатическо присъствие в Прибалтийския регион. България е стратегически партньори с трите прибалтийски страни, с които поддържаме добри приятелски отношения и споделяме много общи позиции в рамките на международните организации. В светлината на съвременните геополитически реалности и предизвикателства отношенията на България с Литва, Латвия и Естония придобиват все по-голяма значимост. По отношение на дипломатическото присъствие – през 2011 г. временно е прекратена дейността на посолствата на България в Литва и Естония. В Латвия страната ни никога не е откривала посолство. Както казахте и Вие, през 2021 г. е прекратена мисията на посланика ни в Латвия и Литва със седалище Варшава поради приключване на мандата му. През същата година е прекратена мисията и на посланика ни в Естония със седалище в Хелзинки. С укази № 23, № 30 и № 47 на президента от 2021 г. е определен извънреден и пълномощен посланик на България за Естония, Литва и Латвия със седалище в София, като консулските административни услуги продължават да се предоставят на гражданите от посолствата ни във Варшава и в Хелзинки. Като първа и може би най-целесъобразна стъпка към възстановяване на дипломатическото ни присъствие в региона, в това число в географски и финансов аспект, се открои всъщност възможността за откриване на посолство в Латвия. Поради централното си местонахождение в региона се предвижда бъдещата мисия в Рига да представлява страната ни в трите прибалтийски държави, като предоставя административни и консулски услуги на нашите сънародници и в Литва, и в Естония. Откриването на посолство в Рига се разглежда приоритетно и положително от политическото ръководство на Министерството на външните работи и то е залегнало в наше предложение към Министерския съвет във връзка с изготвяне програма за управление на правителството още на 15 април тази година със съответната финансова обосновка на годишна база колко ще струва откриването на посолство и неговата поддръжка. В случай че бъде взето решение за откриване на посолство в латвийската столица, би следвало да бъдат предвидени и съответните средства в бюджета. При осигуряване на тези средства в бюджета на Външно министерство очакваме за 2023 г. да да се вземе решение вече за откриване посолство в Рига, като при такова решение да се стартира процедурата за неговото откриване през следващата година. Естествено, знаете, че ще е необходимо технологично време за сграда, за осигуряване, комуникация и така нататък. Имаме финансовите разчети, имаме разчетите, които са свързани с необходимия личен състав. Външно министерство е входирало своето предложение на 15 април към Министерския съвет. Към този момент нямаме отговор. Очакваме през следващата бюджетна година тези средства да залегнат в бюджета на Външно министерство и да се стартира процесът на откриване на

Благодаря, госпожо Генчовска. Тук мисля, че е много важно да уточним точно за какви средства говорим, за да може българското общество да придобие представа много ли са, малко ли са, по силите ли са съответно на нашата държава. Също така ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично смятаме, че откриването на посолство за трите прибалтийски държави е необходимо и смятаме, че то трябва да залегне и в приоритетите на бъдещото евентуално служебно, а също така и на следващото редовно правителство, да бъдат отпуснати и необходимите средства в бюджета, защото не бива да лишаваме нашите сънародници по света от всички контакти, които те могат да имат с нашата страна. А също така трябва да направим всичко възможно те да продължат да се чувстват българи и да съхранят българското в себе си, което, съгласете се, няма как да стане толкова лесно, когато нашата държава дава средства за неща, за които въобще не са необходими, и за дейности, особено свързани с българите в чужбина, средствата, които се отпускат, са, меко казано, незадоволителни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. Госпожо Генчовска, дуплика? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Георгиев, точната сума, говоря към 15 април, която Министерството на външните работи е включило в своите разчети и е предоставило на Министерския съвет, е 922 хил. 245 лв. на година, като следва да се отчита и инфлацията Мисля, че сумата в сравнение с други посолства е доста прилична, така че се надяваме на разбиране от Министерския съвет. Благодаря Ви. аз Ви благодаря, госпожо Генчовска, и за участието Ви в парламентарния контрол. Ще закрия днешния парламентарен контрол с въпрос от народния представител Крум Зарков относно необходимостта от създаването на Съвет

Уважаема госпожо Министър на правосъдието, всеки ден българското общество получава брутални доказателства за това, че наказателната ни политика не е достатъчно ефективна и нейното преосмисляне беше необходимост, осъзната от нас още преди седем месеца, когато сключвахме коалиционно споразумение. Неслучайно в началото му подписахме, че ще трябва да бъде изграден съвет, който да събира криминологични данни за причините на престъпността. Тази мярка беше заложена в нашето споразумение. За нея от дълго време апелират и най-различни специалисти – представители на академичната общност, пеналисти, криминолози. Такъв съвет е имало в България към различни институции. Те са функционирали от 1968-а до 2015 г., когато последният такъв е бил към Главна прокуратура, ако не се лъжа, и е бил закрит, и той е необходим, за да бъдат наясно достатъчно обективни криминологични данни за състоянието и причините за престъпността у нас. Този съвет и анализът на структурата на престъпността са предвидени и в Концепцията за наказателната политика на България, която е в действие, и трябва да действа до 2025 г. Затова и моят въпрос към Вас е: какви действия са предприети от Вас и от ръководеното от Вас министерство за създаване на Съвет за криминологични изследвания?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Зарков, уважаеми господа народни представители! Действително е налице необходимост от създаване на Съвет за криминологични изследвания към Министерството на правосъдието. Това е заложено като краткосрочна мярка в Програмата Програмата за ефективна съдебна система и справедливо правосъдие – част от коалиционното ни споразумение. В интерес на истината тази мярка беше заложена в моята работна програма да стартира изпълнение през месец юни, като това, което беше планирано, е създаване на работна група, съответно изготвяне на нормативната база за Съвета, така че той да може на 1 януари 2023 г. да

Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Върховният касационен съд, Прокуратурата на Република България, Националната следствена служба, Висшият адвокатски съвет и експерти от научните среди и от неправителствените организации. Знаем какво се случи през месец юни, което забави този Независимо от изхода на това дали ще има правителство в рамките на този парламент, или ще има служебно правителство, аз подготвителните действия ще ги оставя на моя наследник, защото това действително е изключително важна стъпка. Както правилно отбелязахте, ние го виждаме всеки ден, освен това почти ежеседмично говорим за разпокъсани промени разпокъсани промени в Наказателния кодекс, проблеми, които са се натрупвали през годините къде предвид транспониране на европейско законодателство, къде предвид наложени в обществото тези. Крайно време е тези процеси да се структурират и да почиват на по-адекватни данни за вземане на съответните решения. Всъщност не само в самата наказателна политика, тоест от гледна точка на това кои деяния да бъдат престъпления, с какви наказания да бъдат наказвани, но и самата политика по изпълнение на наказанията. Въпрос, с който аз се сблъсквам, и все повече виждам, че също има съществен дял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

България е още в траур от случилото се преди няколко дни, което отне живота на две невинни жени. Периодично държавата ни се събужда разтърсена от трагедии и започват въпросите: как е възможно едно лице с такова криминално досие да е на свобода; как е възможно да не се предотвратят тези дейности? Наказателната политика въпреки името си няма за цел да наказва. Тя има за цел да предотвратява и наказанията са само една част от тези процеси. Много често политици и други реагират безпомощно, след като се е случило нещо, като увеличават наказанията, но всички знаем, че това е прах в очите, че за да има ефект, трябва цялостна политика, а тази политика изисква дълбоко познаване за процесите – институционални, социални, икономически, които правят едно общество да е насилническо. И това без достатъчна емпирика и научен подход, оставено само на политиците, които на кръпки, както казахте Вие, променят Наказателния кодекс, няма как да се случи. И аз съм много щастлив, че Вие все пак сте предприели действия и съм сигурен, че и следващите министри, и следващите депутати трябва да продължат в тази посока. Използвам случая, уважаема госпожо Министър, понеже е възможно това да е последният ни парламентарен контрол, да Ви благодаря искрено за добрата работа.